гласуване. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 31, съгласно новата номерация:

2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване при наличието на съществени трудности при прилагането на Директива (ЕС) 2016/2341 и си сътрудничи с тях и с компетентните органи на държавите членки за намирането на подходящо решение.“ 3. Създава се ал. 4: „(4) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на държавите членки с оглед на улесняване на надзора над институциите за професионално пенсионно осигуряване,

на информация и практически опит с цел развитие на най-добрите практики в областта на осигуряването по професионални схеми, недопускане на нарушения на конкуренцията и създаване на условия за безпроблемно трансгранично членство.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за създаване на нов параграф. Уважаема госпожо Председател, оттеглям предложението, както направих в моето предходно изказване, със съответните мотиви. Като трябва да се има предвид, че следващите параграфи трябва да бъдат преномерирани. ДОКЛАДЧИК Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 38 и предлага следната редакция на § 38, който става § 39, съгласно новата номерация:

или са застрашени интересите на осигурените лица, или на пенсионерите“ се заменят със „заблуждаващи данни, застрашени са интересите на осигурените лица или на пенсионерите, или в резултат на надзорния преглед са установени слабости или недостатъци“. 2. В ал. 2: а) точка 9 се изменя така: „9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник, с осигурителен посредник или с лице по чл. 123и2, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания или не изпълняват задълженията, възложени им с кодекса или с актовете по прилагането му;“

на Република България банка-попечител и инвестиционен посредник да изпълняват разпореждане на институцията относно депозирани от институцията активи на професионалната схема.

и 11, чл. 131, 139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175,

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става параграф, съгласно новата номерация.

Моля, режим на гласуване.

Параграф 157 се изменя така: „§ 157. Пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително пенсионно осигуряване, който към 18 ноември 2018 г. притежава инвестиционни имоти, извършва първото съпоставяне на постигнатата доходност от

„§ 46. В срок до 17 май 2019 г. пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и с актовете по прилагането му.“ Предложение от Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за създаването на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 47 съгласно новата номерация: нов § 47 съгласно новата номерация: „§ 47. Пенсионноосигурителните дружества, които се представляват от прокуристи или в чиито управителни органи участват лица, които са получили разрешение по чл. 121д, ал. 10 преди влизане в сила на този закон и които не отговарят на изискванията на чл. 121д, ал. 6, привеждат своето управление и представителство в съответствие с изискванията на този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Няма. Ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията, и предложението на Комисията за създаване на нов § 47 с текст съгласно Доклада на Комисията. ДОКЛАДЧИК

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на текста на § 45 по вносител

Да, именно. Добре. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 47 по вносител, който става § 49.

Предложението е прието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включен в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество

г. Допълнение – парламентарният контрол ще започне веднага след гласуването по предложената точка.

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедура: на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложим на второ гласуване приетия по-рано днес Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, внесен от Министерския съвет.

и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Продължавам със съобщения за парламентарния контрол на 25 януари 2019 г., петък: 1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на едно питане от народния представител Георги Гьоков. 2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов – два въпроса, и Георги Гьоков. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Гьоков и Филип Попов. 5. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Иван Валентинов Иванов, и Милко Недялков. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на три въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Анелия Клисарова – два въпроса, Кристиан Вигенин и Николай Пенев, и на едно питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков; - министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос от народния представител Дора Янкова и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска; Клисурска; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева – два въпроса, и Дора Янкова и Манол Генов; и на едно питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов; - министърът на икономиката Емил Караниколов на един въпрос с писмен отговор от народните представители Елена Йончева, Любомир Бонев и Димитър Данчев; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Михаил Христов; - министърът на културата Боил Банов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Халачева. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Красимир Янков към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Уважаеми колеги, следващото редовно пленарно заседание – 25 януари, 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.